Nastavljamo sa - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 771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 radi se o tipskom sporazumu na temelju pregovora koji su dakle održani u našem glavnom gradu u ožujku ove godine, a potpisani u glavnom gradu Turkmenistana. Sa strane Republike Hrvatske ugovor je potpisao zamjenik ministrice ministrice vanjskih i europskih poslova gospodin Klisović. Radi se kažem o tipskom sporazumu koji omogućuje mnoge pogodnosti i za naša poduzeća koja se tamo nalaze i dakako temeljno sprečava dvostruko oporezivanje i stoga vjerujem i očekujem da će svi klubovi i svi zastupnici prihvatiti potvrđivanje ovoga ugovora. Hvala vam Zahvaljujem. Izvjestitelji odbora da li žele uzeti riječ? Ne. Pošto nema nitko prijavljen zahvaljujem i zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. I to bi za danas bilo to kolegice i kolege, a sutra nastavljamo po dnevnom redu sa točkama 6 i 7, znači Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2013. godinu i Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2013. godinu. Hvala